Luka (HDZ)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 618. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Josip Kraljičković, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Izvolite. **Kraljičković, Josip** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici imam zadaću i čast da vam ukratko predstavim Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Razlog za donošenje ovog zakona je već poznat Program provođenja gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu osnovan je Uredbom Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu radi obavljanja poslova pružanja stručne podrške razvitku poljoprivredne proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakonom o morskom ribarstvu propisano je da Hrvatski zavod za poljoprivredu i savjetodavnu službu kao javna ustanova obavlja poljoprivrednu savjetodavnu djelatnost kao i javnu službu. Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori lanjske godine kao samostalna i neovisna, stručna i poslovna organizacija koja između ostaloga promiče, štiti i zastupa interese svojih članova. A članovi su svi koji su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Znači oko 194000 poljoprivrednih gospodarstava. Donošenjem ovog zakona Hrvatska poljoprivredna komora preuzet će oko 250 zaposlenika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, njihovu opremu, prostor i financijska sredstva za obavljanje predviđenih poslova koji će doprinijeti racionalizaciji poslova i zadaća, a time i smanjenju troškova. Računamo da će biti smanjenje troškova sa razina i osnova plaće, usklađivanje sa određenim uredbama do 20%. Ovim se prijedlogom zakona predlaže ukidanje članarine …/Ne razumije se./… i uvodi se komorski doprinos kojeg su obavezni plaćati članovi komore, korisnici …/Ne razumije se./… plaćanja u poljoprivredi, sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivrednom Odluku o visini komorskog doprinosa donose sami članovi na svojoj skupštini komore, a obračunava i …/Ne razumije se./… Agencija za plaćanja poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Također je važno istaknuti ovdje da pokroviteljstvo nad prijedlogom ovoga Zakona o organizaciji komore, imamo i od francuske poljoprivredne komore, i da sam imao priliku i čast biti sa našim predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore u Bruxellesu gdje smo bili primljeni na najvišim razinama, gdje smo dobili maksimalnu podršku kao država za osnivanje takve važne nacionalne institucije. Također je važno ovdje sada istaknuti …/Ne razumije se./… prijedloga zakona, da imamo posebnu priliku da izravno sudjelujemo u stvaranju vrlo respektabilnih i jakih nacionalnih institucija koje do sada nismo imali. Kako prijašnji centar, tako je sada komora ovdje, i da na taj način takve institucije dolaze u svaki dio Hrvatske, tako i u Slavoniju, tako i u Dalmaciju, tako i u Podravinu, Posavinu itd. Ono što je bitno naglasiti, …/Ne razumije se./… prethodnoj raspravi, financiranje je isključivo na temelju ovlasti koje je dao zakon, nema profitabilnog i klasičnog tržišnog natjecanja i ostvarivanja prihoda, znači institucije koje su ovdje osnovane stvorila im je uvjete za rad i osnivanje država, a ne klasično tržište, tako držimo da će se i kroz ovaj rad komore za javne ovlasti koje ima savjetodavna služba nastaviti i omogućiti bolji i efikasniji rad, i na taj način izravno upravljanje i sudjelovanje samih poljoprivrednika iz cijele Republike Hrvatske. Također će se na taj način smanjiti utjecaj javnog i privatnog, odnosno privatnog u javnu djelatnost, imali smo prethodno primjer da smo manje-više čuli primjedbe iz određenih klubova zastupnika, koje smo dobili i mi u u Vladi, a koje je napisao ravnatelj Zavoda za rasadničarstvo i sjemenarstvo, tako da osobno se radi o isključivo o osobnom interesu, a držimo da je to isto dobar razlog da se ovakav zakon i ovi zakoni danas koji su na dnevnom redu i donesu. Evo držimo da će se prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem se na vremenu i pažnji.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 Hvala gospodine predsjedniče. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj raspravio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, s konačnim prijedlogom zakona, kao matično radno tijelo. U raspravi je izraženo nezadovoljstvo objedinjavanjem institucija u jednu, obrazloženje reorganizacijom agencija i zavoda radi racionalizacije poslovanja tim više što nema procjene učinaka takvih reorganizacija. Upitna je efikasnost provođenja zadataka, budući da se dobro organiziran i ustrojen Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu pripaja Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, kojoj je interesno udruženje i čije funkcioniranje još nije u potpunosti zaživjelo. Stoga nisu realne usporedbe sa zemljama u kojima je obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u okviru poljoprivrednih komora praksa. Obzirom na članak 7. stavak 5. ocijenjeno je neprihvatljivim da Hrvatska poljoprivredna komora kao interesno udruženje donosi odluku kojom će se službenicima i namještenicima zavoda ponuditi sklapanje ugovora o radu, a kojima ne. Iznesena je i primjedba na članke 24., 25. konačnog prijedloga zakona. Naime oni propisuju vođenje komorskog doprinosa, koji je obvezan za sve članove komore, koji ostvaruju pravo na izravna plaćanja u poljoprivredi, a komorski doprinos obračunava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nije definirano tko će i kako obračunavati plaćanje doprinosa članova komore, koji jesu u upisniku, ali ne ostvaruju pravo na izravna plaćanja u poljoprivredi. Sa nužnošću da se i to mora zakonski odrediti suglasio se i predstavnik predlagatelja. Imajući u vidu sve primjedbe iznesen je prijedlog da odbor predloži Hrvatskom saboru da se rasprava o predmetnom prijedlogu zakona provede u prvom čitanju, no taj prijedlog je većinom glasova odbijen. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 6 za, i 2 protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Otvaram raspravu. Gospođa Dragica Zgrebec, u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite.

ovaj prijedlog izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Mi ocjenjujemo da niti ideja, niti izvedba ove, ovakvog prijedloga nisu dobri, smatramo da nije moguće po hitnom postupku donijeti ovakve izmjene i dopune zakona, nego da je potrebno provesti raspravu u prvom čitanju, i do drugog čitanja razjasniti, pojasniti određene nelogičnosti koje su ovim prijedlogom predložene. Pripajanje poljoprivredne savjetodavne službe u poljoprivrednu komoru se obrazlaže praksom europskih zemalja. Posebno se tu ističe praksa Austrije i Francuske, no Hrvatska nema tradiciju komorskog organiziranja poljoprivrednika, tako da je upitno može li se jedna institucija koja je dobro organizirana, koja dobro funkcionira priključiti poljoprivrednoj komori, koja je tek osnovana i koja još uvijek nije u potpunoj funkciji. Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu osnovan je 1997. godine, i djeluje teritorijalno, dakle zaposlenici djeluju pri županijama i oni su najbliži poljoprivrednim proizvođačima. Poljoprivredna komora još uvijek nema teritorijalnu organiziranost, pa je upitno na koji način bi ubuduće funkcionirala savjetodavna služba, kojom bi upravljalo se iz poljoprivredne komore. specijalizirana ustanova, koja pomaže poljoprivrednim gospodarstvima pri donošenju odluka osiguranjem kvalitetnih i stručnih informacija, potiče suradnju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s institucijama, ali i sa pojedincima važnim za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju, posreduje u provođenju mjera, potpore u razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih prostora kao cjeline. Ciljevi koje ona treba ostvariti, a koji su definirani su sljedeći: trebalo bi raditi na povećanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, na napretku ruralnih prostora, informiranost i educiranost poljoprivrednika, osigurati pristupačnost znanju, unapređenju tehnologije, povećanju proizvodnje i kvalitete i tržnosti proizvoda, povezivanju poljoprivrednika, razvoju sustava poljoprivrednog obrazovanja. Dakle, jednim velikim dijelom usmjerenost poljoprivredne savjetodavne službe jest na tome da bude servis obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojem zapravo u Hrvatskoj i treba najviše takvih informacija i koje one baš i nisu tako javno i dostupne. ovim prijedlogom se sada želi Poljoprivrednoj komori osigurati i javna ovlast koja postojećim zakonom zapravo ona i niti nema. Međutim, Poljoprivredna komora je stručna i poslovna organizacija, interesno organizirana, a ciljevi su im uz one nabrojene ja ću samo reći ovaj dio koji se odnosi na interese organiziranja, a to je zaštite i zastupanja interesa članova komore je usklađivanje interesa članova komore. Iz ovakvog zakonskog uređenja, organizacije i ciljeva ovih 2 ustanova logičnije bi bilo da se Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu ako ga već treba treba negdje smjestiti da ne djeluje kao posebna institucija nađe svoje mjesto u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo nego u Poljoprivrednoj komori. kao što je rečeno i kod prethodnog prijedloga zakona, da bi trebalo razmotriti što bi trebao obuhvatiti Centar za poljoprivredu, hranu i tek tada zapravo raspravljati i o sudbini Zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu. Iako je još Zakonom o poljoprivredi iz 2001. godine uređeno osnivanje Poljoprivredne komore sam zakon i ustroj Poljoprivredne komore započeo je 2009. godine. Dakle u jednom dugom razdoblju bilo je nekih prijepora na koji način organizirati Poljoprivrednu komoru. uređuje primarno organizaciju Poljoprivredne komore, a ona gotovo da po postojećem zakonu niti nema javnih ovlasti. zaposleni čelnici Poljoprivredne komore kažu da bi trebalo doraditi Zakon o poljoprivredi, o Poljoprivrednoj komori, pa bi i u tom smislu trebalo povesti raspravu. I sada nekoliko konkretnih primjedaba. Ove izmjene u čl. 5. donose izmjenu čl. 24. gdje se mijenja način financiranja i gdje će u prvo vrijeme zapravo primarno financiranje ići iz državnog proračuna jer će se na taj način financirati upravo ovaj dio javne ovlasti, odnosno Poljoprivredno savjetodavna služba. Dakle, umjesto komorske članarine ovdje se uvodi komorski doprinos. U čl. 6. neprihvatljivo je u stavku 1. da komorski doprinos obračunava, ali i obustavlja Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i da ih ona uplaćuje na žiro račun komore. Nitko nema pravo na takav način članicama Poljoprivredne komore zapravo oduzima sredstva koja joj pripadaju po Zakonu o potporama u poljoprivredi, ali to nije niti funkcija Agencije za plaćanje. Njezina funkcija je nešto drugo i smatramo da ovaj dio zapravo treba izbaciti iz zakona. Same članice komore moraju same obračunavati i uplaćivati komorski doprinos. A posebno je sporan čl. 7. i to u točkama 5., 6. i 7. gdje se govori da će nakon donošenja akata iz stavka 2. ovog članka i upisa i brisanja Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu u sudski registar na temelju zakona itd., komora će službenicima i namještenicima zatečenim na obavljanju poslova koji se preuzimaju ovim zakonom ponuditi sklapanje Ugovora o radu, a onima kojima se ne može ponuditi sklapanje Ugovora o radu i ne mogu se rasporediti otkazat će radni odnos. Ovo je prvi puta u čitavom ovom setu zakona u kojima raspravljamo o pripajanju ili o spajanju ili ukidanju određenih institucija da se kaže da dio zaposlenih neće moći nastaviti rad, odnosno da će netko drugi odlučivati hoće li oni ostati u radnom odnosu ili ne. Ako svi ocjenjujemo da današnja Savjetodavna služba je stručna institucija u kojoj je koncentrirano znanje i ljudi koji mogu obavljati svoju funkciju onda nije normalno i nije logično da eto čelništvo Poljoprivredne komore odlučuje tko će ostati da obavlja te poslove, a tko eventualno neće i kome će se otkazati Ugovor o radu. U tom smislu također smo podnijeli i smatramo ako sve institucije koje pripajamo nekim drugim institucijama preuzimaju ukupni broj zaposlenih da to treba učiniti se i sa Poljoprivredno savjetodavnom službom. predlažemo da ipak predstavnik Vlade prihvati da ovaj prijedlog ide u drugo čitanje kao i prethodni prijedlog tako da u jednom vremenskom razdoblju izanaliziramo dobre i loše strane ovih prijedloga i da u drugom čitanju izađemo ipak sa kvalitetnijim prijedlozima. Ukoliko se ne bi prihvatilo da ovaj prijedlog zakona ide u drugo čitanje klub SDP-a neće prihvatiti ovakav prijedlog. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. iz istih razloga, koje naravno neću ponovno obrazlagati jer sam to učinio raspravljajući po prethodnoj točki dnevnog reda u ime Kluba zastupnika HDZ-a, a bilo je već ovdje u više navrata spomenuto razlozi zašto se donosi niz ovih izmjena i dopuna određenih zakona, želim samo naglasiti da će Klub zastupnika HDZ-a podržati predmetne izmjene i dopune, odnosno prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Naime, Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i to po prvi puta u Republici Hrvatskoj donesen je koncem veljače prošle godine i objavljen je u Narodnim novinama 9. ožujka ožujka iz 2009. godine čime su konačno stvoreno formalno pravne pretpostavke za uspostavu i ustroj Hrvatske poljoprivredne komore. Sukladno važećem Zakonu Hrvatska poljoprivredna komora ima svojstvo pravne osobe sa sjedištem u Gradu Zagrebu, koja je samostalna i neovisna te stručna i poslovna organizacija a njeni osnovni ciljevi i djelovanje, promicanje, zaštita i zastupanje interesa svojih članica te njihova edukacija i savjetovanje, te pružanje potpora članovima Komore ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnih prostora te konačno promicanje vrijednosti važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnih prostora ukupnom društveno gospodarskom razvitku Republike Hrvatske. MI iz Kluba Hrvatske demokratske zajednice smo mišljenja kako poljoprivredna Komora sukladno odredbama važećeg zakona uistinu predstavlja sasvim solidan model organiziranja poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj, koji su u proteklim godinama, mislim da se u tome dijelu možemo svi složiti, pred tijelima državne vlasti nastupali često nedovoljno kvalitetno organizirani i nerijetko potpuno razjedinjeni u svojim stavovima. Takva situacija ili bolje rečeno stanje nije odgovaralo niti poljoprivrednicima niti državi, a sve iz razloga jer poljoprivrednici u tim godinama svoga nastupanja prema državnim institucijama zaduženim za poljoprivredu nisu imali jedinstvenog predstavnika koji bi s jedne strane imao kredibilitet a s druge strane partnerskog duha te znanja na stručan i ispravan način artikulirati zajedničke zajedničke interese svih poljoprivrednih proizvođača u Republici Hrvatskoj. Dakle, usvajanjem Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, u potpunosti su stvorene pretpostavke da Komora ako to već danas i nije u bliskoj budućnosti uistinu postane ravnopravni partner i suradnik Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i efikasnoj provedbi mjera poljoprivredne politike. Dakako zastupajući pri tome zajedničke interese svih hrvatskih poljoprivrednika. Potrebno je reći kako je komorski način organiziranja i nastupanja poljoprivrednika osim što je on u interesu samih poljoprivrednih proizvođača interesantan i tijelima državne vlasti nadležnim za područje poljoprivrede s obzirom na činjenicu da će za sugovornika u svim budućim pregovorima i dogovorima vezanim uz aktualnosti poljoprivredne politike imati jednog sugovornika. Konačno smatramo važnim naglasiti i to čisto kao informaciju kako ovakav ili sličan način organiziranja poljoprivrednih proizvođača ima dugogodišnju tradiciju uspješnog djelovanja i u mnogim zemljama Europske unije, poput Austrije, Njemačke i Francuske te kako ideja o osnivanju i uspostavi Hrvatske poljoprivredne komore koja je bila praćena bojnim raspravama zainteresiranih partnera sazrijevala punih 7 godina, da bi u konačnici dobila svoj oblik i strukturu kako je to definirano važećim Zakonom. Kada je riječ o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori za koje sam već uvodno rekao da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati, bitno je reći kako one idu u pravcu daljnjega snaženja Komore kako u stručnom tako i u financijskom smislu. S jedne strane, preuzimanjem u svoj djelokrug rada poslova poljoprivredno savjetodavne djelatnosti što je na tragu najboljih europskih iskustava, a s druge strane jasnim, transparentnim, te efikasnijim definiranjem načina osiguranja potrebnih sredstava za neometan rad Komore. Naime, sukladno članku 7. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, predviđeno je da Komora preuzme poslove zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva za obavljanje preuzetih poslova od Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, dakle od institucije koja je osnovana još 1997. godine temeljem uredbe o Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu. To konkretno znači kako će Hrvatska poljoprivredna komora, ubuduće osim do sada zakonom propisanih djelatnosti obavljati poljoprivredno savjetodavnu djelatnost kao javnu službu koja će se financirati iz državnog proračuna a da će Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu u jasno propisanom roku prestati s radom. Ovdje je važno spomenuti i to kako će Komora poljoprivredno savjetodavne usluge, poljoprivrednicima i ribarima pružati u okviru svoje stručne službe kojim će rukovoditi predstojnik, a u okviru koje će raditi 250 preuzetih i to uglavnom visoko stručnih djelatnika Hrvatskog zavoda. Ja bih se ovdje samo kratko osvrnuo i izrazio svoju osobnu nadu da će se prilikom preuzimanja djelatnika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu kao što je to i gospođa Zgrebec naglasiti voditi računa da se preuzmu svi djelatnici. ja sam osobno bio jedan određeni niz godina predsjednik upravnog vijeća i mogu samo naglasiti da je ta služba stvarno u prethodnom periodu koju još treba ubuduće dodatno ekipirati značajno pridonijela razvoju Hrvatske poljoprivrede pa se nadamo da će u okviru danas sutra Hrvatske komore nastaviti raditi na isti način. Nadalje, 5. i 6. člankom zakona kojim se mijenja 25. i 24. članak važećeg Zakona znatno transparentnije i efikasnije su definirani izvori iz kojih se osiguravaju sredstva za rad komore. Obveznici i način određivanja Komorskog doprinosa te način njegova obračunavanja i plaćanja što će zasigurno dodatno pridonijeti materijalnoj i financijskoj sigurnosti funkcioniranja komore. temeljem prethodno rečenog može se zaključiti kako se predlaže uvođenje komorskog doprinosa koji bi uz sredstva državnog proračuna predviđena za obavljanje poslova javnih djelatnosti te obavljanje poljoprivredno savjetodavne djelatnosti trebao predstavljati osnovni izvor financiranja rada komore. Što znači da se odustaje od prvobitno predviđenog rješenja o članarine. Sukladno predloženom rješenju obveznici plaćanja komorskog doprinosa bili bi svi članovi komore koji ostvaruju prava na izravna plaćanja ... naravno u skladu sa zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, a visinu komorskog doprinosa određivala bi skupština komore što je po nama sasvim logično rješenje. Isto tako potpuno nam se čini logičnim rješenjem kojim će Agencija za plaćanja poljoprivredi i ruralnom razvoju obračunavati i obustavljati komorski doprinos, te ga u konačnici uplaćivati na račun Komore. S obzirom na činjenicu da Agencija jedina raspolaže podacima o poljoprivrednim gospodarstvima koja ostvaruju pravo na izravno plaćanje. Međutim, ovdje moram u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice upozoriti predlagatelja, mislim da je isto tako o tome govorila gospođa Zgrebec, da ovo može biti samo prijelazno rješenje. Dakle, ovih recimo godinu dana do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, jer ubuduće Agencija niti će moći niti će smjeti obavljati ove poslove jer to neće dozvoliti Europska I na kraju uvažavajući sve prethodno rečeno ali i činjenicu da u ostalim Europskim zemljama kao što su Austrija i Slovenija imamo pozitivne primjere preuzimanja savjetodavnih uloga u poljoprivredi ali ali drugih poslova državne uprave od strane njihovih komora, Klub zastupnika HDZ-a podržat će usvajanje ovog Zakona. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče sa suradnicom. Obaveza osnivanja Poljoprivredne komore navedena je u Programu Vlade Republike Hrvatske. Za to su postojala tri ključna Prvo u Hrvatskoj postoji preko 800 različitih udruga poljoprivrednih proizvođača i praktički nije bilo moguće utvrditi tko legitimno zastupa njihove zajedničke interese. Drugo, Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo u toj populaciji poljoprivrednih udruga i proizvođača nisu mogli imati ravnopravnog partnera koji bi temeljem stručnih podloga mogao se ravnopravno uključiti u sukreiranje i provođenja mjera poljoprivredne politike. I treće, postoje razne institucije i zavodi među njima i savjetodavna služba koja treba biti servis poljoprivrednih proizvođača i tom smislu ona doista treba biti efikasna. Stoga se i logički nameće zaključak da je potrebno poljoprivredne proizvođače povezati sa tom savjetodavnom službom što je Vlada Republike Hrvatske zaključkom od 23. srpnja 2010. godine i i učinila. I zbog toga danas raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednoj komori koja će preuzeti 250 zaposlenika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, njihovu opremu, financijska sredstva i prostor što će doprinijeti racionalnom poslovanju, racionalnoj organizaciji poslova i zadaća, smanjenju troškova i uštedi proračunskih sredstava za 20% ali isto tako mi u klubu HSS-a HSS-a vjerujemo naravno i efikasnijem radu savjetodavaca u sinergiji sa izabranim članovima Poljoprivredne komore. Dakle, mogu reći da mi u klubu HSS-a podržavamo prijedlog Vlade u pogledu izmjena postojećeg Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Smatramo da je taj prijedlog dobrodošao da on pridonosi daljnjem jačanju komore putem uključenja stručne savjetodavne službe što je na tragu najboljih europskih iskustava. Isto tako smatramo da je važno definirati financiranje rada Poljoprivredne komore kako bi ona mogla uistinu započeti sa ostvarivanjem zadaća koje smo joj zakonom povjerili. Smisao Poljoprivredne komore je izravno uključivanje poljoprivrednih gospodarstava u poslovno strukovnu instituciju koja će kao odgovoran i odgovarajući partner pomagati u kreiranju i efikasnoj provedbi mjera poljoprivredne politike i razvojnih programa. Poljoprivredna komora treba pridonijeti jačanju poljoprivrednog poduzetništva, poslovnom povezivanju sa prehrambenom industrijom, distributerima poljoprivrednih proizvoda, a radi objedinjavanja zajedničkih interesa jedinstvenog djelovanja u uspostavljanju ravnoteže između proizvodnje, prerade i potrošnje Hrvatske poljoprivredne komore zakon nije upućen u daljnju proceduru ali je započelo razdoblje za koje možemo reći da je razdoblje široke javne rasprave pri čemu se razvijala svijest budućih korisnika o potrebi da se uspostavi jedinstveni oblik organiziranja i okupljanja poljoprivrednika koji bi u javnosti zastupao njihove stručne interese i koji bi bio istinski partner Vladi Republike Hrvatske ali i sukreator mjera poljoprivredne politike i razvojnih programa te njihovoj efikasnoj provedbi. Punih 7 godina nakon brojnih rasprava sa zainteresiranim partnerima prva Hrvatska poljoprivredna komora dobila je svoj oblik i strukturu definirano u Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Taj zakon je usvojio početkom 2009. godine. Naravno da tradicija rada poljoprivrednih komora u Europi datira još od kraja 19. do početka 20. stoljeća i u svojoj dugoj i bogatoj prošlosti takve od države neovisne organizacije pokazale su se korisne poljoprivredi i državi. One su omogućile poljoprivredi veću autonomiju a država je prijenosom nekih zadataka na poljoprivredne komore rasteretila svoju upravu. Primjeri koji se često spominju su upravo Austrija i Slovenija u kojima su komore preuzele savjetodavnu ulogu u poljoprivredi i ti primjeri govore o pozitivnom i efikasnom načinu prijenosa poslova državne uprave izravno na komoru. Takav način organiziranja savjetodavne djelatnosti najbolje omogućuje razvijanje usluge sukladno potrebama onih kojima je namijenjena. Time će edukacija postati bolja i izravnija za korisnike posebice sada kada smo na pragu ulaska u EU što poljoprivrednicima donosi nove izazove i usklađivanje ukoliko žele na zahtjevnom tržištu EU. Osim toga prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave na komoru svjetlo je razvijanja partnerstva sa držanom upravom što je jedan od prioriteta postavljen u vladinom Programu gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Upravo te komore Austrije i Slovenije koje uzimamo kao primjer imaju tri važne uloge i na sličan način funkcionirat će i Hrvatska poljoprivredna komora. Za primjer ću navesti poslove Poljoprivredne komore Austrije i Slovenije obavljaju. One objedinjuju podatke o svim svojim članovima i njihovim proizvodnim resursima na jednom i naravno iz takve baze komora crpi podatke za informiranje i poticanje članstva i tržišta za ponudu poljoprivrednih proizvoda i usluga na tržištu, transfer subvencija prema poljoprivrednim proizvođačima, izdavanja dokumenata poljoprivrednicima iz područja u kojima su komori prenesene javne javne ovlasti, a na temelju evidencije koje vodi komora ili poslova kontrole i praćenja koja obavljaju službe kontrole unutar komore. Također zastupaju interese poljoprivrednika članova komore kroz sudjelovanje predstavnika komore u donošenju zakonskih i provedbenih propisa. I ono što je također važno a što i mi sada rješavamo ovim izmjenama i dopunama zakona riječ je o besplatno savjetovanju poljoprivrednika iz područja pravni, odnosno socijalnih savjeta, poreznih poreznih savjeta, organiziranja dopunskih djelatnosti i dakle tercijarnih djelatnosti na selu, ali i izravne ponude i prodaje proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu U organizacijskoj strukturi ovih komora zajedničko je decentralizirano djelovanje komore, a predstavnici komore prisutni su na terenu i dostupni svojim članovima. Osim toga te poljoprivredne komore ravnopravan su partner ministarstvu kod donošenja propisa i u službi su i pod kontrolom samih poljoprivrednika. osmišljena je i osnovana kao organizacija javnog prava utemeljena na članstvu fizičkih i pravnih osoba koje se bave poljoprivredne djelatnosti. U interesu bržeg razvitka hrvatske poljoprivrede i prilagodbe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva tržišnim uvjetima uloga komore kao samostalne poslovne strukovne organizacije stoga je izuzetno važna. Obzirom da su članovi komore na izborima predstavnici poljoprivrednih proizvođača možemo reći njihovi komorski zastupnici, a ima ih 119 sa područja cijele Hrvatske, oni imaju legitimitet zastupati interese poljoprivrednika i sada će u sinergiji sa savjetodavnom službom konkretno moći otkloniti dosadašnje prepreke i biti efikasniji u pripremi hrvatske poljoprivrede za izazove koje pristupanje EU nosi sa sobom. Komora treba predstavljati zajedničke interese poljoprivrednih proizvođača ali i poljoprivrednika, ali isto tako treba Vladi olakšati pregovore sa poljoprivrednim sektorom jer će sa sugovornika imati relevantnog partnera. Vjerodostojnost komore kao relevantnog partnera u zastupanju interesa poljoprivrednika temelji se upravo na tome što su članovi skupštine komore izabrani na izborima koji su provedeni tijekom ove godine u cijeloj zemlji u svim županijama. Očekujemo naravno u klubu HSS-a da komora bude prepoznata od strane Ministarstva poljoprivrede kao suradnik i ravnopravni partner i da u rješavanju problema koji se javljaju u poljoprivrednom sektoru Ministarstvo poljoprivrede komunicira izravno sa predstavnicima Poljoprivredne komore u komori su doista ljudi koji vjerodostojno mogu predstavljati i zastupati poljoprivredne proizvođače. Ponavljam, izabrani su na izborima i oni imaju legitimitet da sudjeluju u kreiranju mjera poljoprivredne politike i naravno razvojnih programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Stoga mi u klubu HSS-a podržavamo donošenje ovog zakona i zalažemo se da se on doista i operativno što prije provede na terenu za dobrobit razvoja hrvatske poljoprivrede. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a i HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. I ovaj je zakon jedan od zakona kojeg Vlada predlaže temeljem prijedloga reorganizacije agencija, zavoda, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima koje je izradilo Ministarstvo uprave, a u svrhu provedbe Programa gospodarskog oporavka i to kao jedna od mjera reforme javne uprave. Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori donesen je u veljači 2009. godine, a komora je profunkcionirala uz velike teškoće početkom ove godine kad je donesen i statut i svi drugi potrebni akti kako bi se ista mogla registrirati i započeti s radom. Hrvatski zavod za Poljoprivrednu savjetodavnu službu osnovan je uredbom Vlade još daleke 1997. godine. Što se kaže u konačnom prijedlogu zakona? Predlagatelj u ocjeni stanja navodi da će temeljem ovoga zakona Hrvatska poljoprivredna komora osim do sada propisanih djelatnosti obavljati i poljoprivrednu savjetodavnu djelatnost kao javnu službu koja se financira iz sredstava državnog proračuna Zakona o poljoprivredi. Također navodi da će preuzeti oko 250 zaposlenih Hrvatskog zavoda za Poljoprivrednu savjetodavnu službu. I kao što smo već rekli kod Centra za poljoprivredu, hranu i selo i ovakva poljoprivredna komora će biti veliki sustav s velikim brojem zaposlenih upitne su uštede, a pitanje je kako će se sve to odraziti na hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju i na same poljoprivredne proizvođače. Koliko komora ima sada zaposlenih u stručnoj službi? To bi bilo interesantno znati i zbog načina kako će se određivat te plaće ljudi u stručnoj službi komore jer je naime očito da će ovi preuzeti djelatnici Hrvatskog zavoda za Poljoprivrednu savjetodavnu službu, njih dakle negdje oko 250 i dalje kao do sada financirati se iz državnog proračuna, a ostali zaposlenici valjda iz drugih izvora financiranja kao što su komorski doprinos, iz prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti, izvanrednih prihoda itd. Možda bi tu mogao nastati problem. Mi iz HNS-a, HSU-a tu zaista vidimo sljedeći problem. Nadalje, postavlja se pitanje zašto se ovim izmjenama zakona predlažu u članku 3. da radom stručne službe komore upravlja predstojnik, a ne kao do sada tajnik. Kao da se u najmanju ruku radi o predstojniku Ureda državne uprave u jedinici područne ili regionalne samouprave. Ako smo se opredijelili za to rješenje onda to treba ujednačiti u cijelom komorskom sustavu, recimo npr. u Obrtničkoj komori. Iz obrazloženja se ništa ne vidi zašto mičemo tajnika i uvodimo predstojnika. Nelogično je i čini se neprimjerenim rješenje iz članka 6., a to je da komorski doprinos obračunava i obustavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i uplaćuje ga na žiroračun komore. Naime, komorski doprinos plaćaju članovi komore, a određuje ga skupština komore. Miješaju se dakle nadležnosti dvije različite institucije, jedna određuje doprinos, a druga ga obračunava i obustavlja što držimo neprimjerenim. O članku 7. iz prijedloga zakona HNS i HSU ima isto stajalište koje je iznijela kolegica Zgrebec pa ga ja neću ponavljati. Dakle, zbog nejasnoća koje proizlaze po prijedlogu ovog zakona klub HNS-a i HSU-a također predlaže novo čitanje, dakle treće čitanje. U slučaju da do toga dođe i da se otklone sve nejasnoće, klub HNS-a i HSU-a će podržati ovaj prijedlog, ali ako ne dođe do trećeg čitanja nećemo podržati ovakav kao što sam imamo sada na klupi. Hvala. U ime kluba HSDSS-a gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dakle, uvodno ću u ime kluba SDSS-a reći da mi u potpunosti podržavamo predložene mjere Vlade u smislu reorganizacija pojedinih agencija, fondova, zavoda i ostalih asocijacija jer to doživljavamo kao mjeru koja je stvarno ovog trenutka neophodna i vjerojatno kao jedno od jedinih ili bar jedinih mogućih rješenja da se rastereti državni proračun i određenih određenih javnih troškova javne uprave i da se prenese, da se ti troškovi funkcioniranja tih agencija i fondova prenesu na neke druge subjekta. Dakle, kada budem sad nešto govorio o ovom konceptu Zakona o poljoprivrednoj komori ne govorimo protiv Programa Vlade Republike Hrvatske o reorganizaciji tih agencija, nego jednostavno imamo potrebu prokomentirati prokomentirati upravo ovo pripajanje Poljoprivredne savjetodavne službe Agenciji jer smatramo da ni jedna odluka koja se generalno provodi, kada se stvari generaliziraju nije potpuno ni dovoljno dobra odluka. stvorili, u proteklih nekoliko godina stvorili niz agencija, stvorili smo niz fondova. bilo interesantno promatrati u poljoprivrednoj proizvodnji u sektoru poljoprivrede. Nekako se nameće utisak da smo sa tim agencijama koje smo formirali unazad par godina kao što sam rekao birokratizirali samo poljoprivrednu proizvodnju. Stvorili smo od seljaka i komercijalistu, tražimo od njega da bude i knjigovođa, tražimo da se bavi bankarskim poslovanjem, očekuje se od njega da bude i nekakav ravnopravni partner u konkuriranju određenim europskim fondovima. Dakle, sve smo napravili od njega i sve tražimo od njega, sve manje tražimo da bude seljak. Nekakvi podaci govore da da poljoprivredni proizvođači od šest radnih dana dva dana u prosjeku potroše na administrativne poslove, odnosno na administratiranje te svoje poljoprivredne proizvodnje. Iz tog razloga mislim da treba prokomentirati na određen način i rad same službe, Poljoprivredne savjetodavne službe. Poljoprivredna savjetodavna služba na prostoru iz kojeg ja dolazim, dakle iz Slavonije i Baranje je imalo jednu posebnu ulogu unazad desetak godina, jednu pozitivnu ulogu unazad desetak godina. To prije svega mislim kada govorim o programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem kada su, kada je u tom trenutku trebalo pružiti najkvalitetnije usluge i budućim OPG-ima i novo formiranim OPG-ima za pravilno konkuriranje u programima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i jedinicama lokalne samouprave kako bi se snašli u cijelom tom novom procesu koji je bio vrlo važan, vrlo važan za sektor poljoprivrede. Oni su prikupljali dokumentaciju, izlazili su na teren i kontrolirali su kvalitetu tla, kvalitetu sadnog materijala. Oni su pomagali OPG-ima u procesu pregovora sa bankama oko kreditiranja i same proizvodnje i kupovine strojeva za početak rada. Kontrolirali su što je najvažnije u ime države protok kapitalnih ulaganja. To je jedan segment o kojem se danas malo govori, a koji je vrlo bitan segment zato što je država preko poticaja i kapitalnih ulaganja izdvojila ogromna sredstva u poljoprivrednu proizvodnju, a imamo utisak da jedan od rijetkih regulatora i kontrolora toga protoka novca su bile upravo stručne službe poljoprivrednih savjetodavnih službi. svakom slučaju bi se ovdje moglo govoriti o njihovoj velikoj ulozi u edukaciji stanovništva, izdavali su niz stručnih publikacija, radova itd. itd. Utisak je da bez savjetodavne službe mnogi od 170 hiljada obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava bi do današnjeg dana, a naročito u procesu početka njihovog rada bi bili u velikim problemima. Generalna ocjena prostora istočne Slavonije i Baranje jeste da je Poljoprivredno savjetodavna služba u potpunosti ispunila svoju ulogu. I šta smo sad napravili sa ovim prijedlogom zakona? Sa ovim prijedlogom zakona mi jednu potpuno ekipiranu ekipu visoko kvalitetnih ljudi koju smo na neki način uspjeli okupiti u jedan timski rad gdje imamo i doktore nauka i magistre nauka, gdje imamo masu inženjera koji su cijeli svoj radni vijek posvetili poljoprivrednoj proizvodnji i struci sada to utapamo sada to utapamo u jednu asocijaciju koja postoji tek godinu dana. Dakle, od jedne institucije koju čini tim izvanrednih stručnjaka mi činimo jedan prosjek, prosječnu asocijaciju. Pri tome, toj asocijaciji koja se zove Poljoprivredna komora protiv koje naravno nemamo ništa. Mislimo da treba postojati i egzistirati na način kao što je to svuda u zapadnoj Europi smo dali, prenijeli smo i javne ovlasti. Dakle, donijeli smo u miraz savjetodavna, Poljoprivredno savjetodavna služba je donijela u miraz da tako kažem pod navodnicima institut i kategoriju javnih ovlasti jednoj asocijaciji. Poljoprivredna komora na ovaj način će doći osim do zaposlenika vrlo visokog obrazovnog profila, dobit će i njihovu opremu, dobit će i jedan prostor koji je ovih godina bio kvalitetno ekipiran. I na kraju dobit će sredstva za rad. I tu dolazimo do merituma stvari, odnosno dolazimo do činjenice da cijeli ovaj postupak koji radimo evo kroz ovih par zakona radimo zbog toga da bi se proračun rasteretio sa određenim troškovima tih javnih službi. A u ovom slučaju, u slučaju poljoprivredne savjetodavne službe i tih 42, tri milijuna koliko oni godišnje koštaju i dalje će ostati na teret proračun Republike Hrvatske. činjenica jeste da taj proračunski rashod i dalje ostaje obaveza za proračun. I onda se postavlja logično pitanje gdje je ovdje taj faktor racionalizacije koji je glavni leit motiv za ovo što ovim zakonom želimo uraditi. Ja bih ovdje isto tako kao i prethodnik rekao svoje mišljenje o samom članku 6. ovog zakona. Znači, o članku koji regulira financiranje. Komora će se ovdje financirati kao što je rečeno na drugačiji način, a to je na način da će Agencija za plaćanje svih obveznika, odnosno članova Komore, a to su svi kao kao što je rečeno svi članovi nositelji OPG-a, .../Govornik se ne razumije./... njihovih poticaja, kapitalnih ulaganja koji se zateknu na njihovim računima, skidati komorski doprinos i uplaćivati ga u u Komoru. Dakle, postavlja se ovdje dva suštinska pitanja. Prvo, da li je to upravo taj transfer novca, da li je to zakonska obaveza i da li je to posao Agencije za plaćanje kao institucije. I druga stvar je da li je sam čin skidanja tog novca bez saglasnosti bez saglasnosti nositelja OPG-a, da li je to ustavna odnosno protu ustavna kategorija. Ja mislim da o ovoj stvari treba razmisliti i da ovakav model financiranja kao što se predlaže člankom 6. je na vrlo staklenim nogama i pitanje je da li je on kao ustavna kategorija održiv. Članak 7. je naravno nešto o čemu su prethodnici iskazali svoje neslaganje. I ja se ne mogu složiti sa tim da će određeni ljudi koji su vrlo visokog stručnog profila, koji su kad se formirala savjetodavna poljoprivredna služba povjerovali zakonskim rješenjima da će to biti kvalitetna i trajna služba i zaposlili se u toj službi dolaze danas u situaciju da budu tehnološki višak, u poljoprivrednoj komori, da ne kažem da ne lamentiram dalje pa kažem da su sutra prepušteni na volju upravljačkog kadra, odnosno menadžmenta I zaključno, nameće se jedno logično pitanje, kada smo formirali savjetodavnu poljoprivrednu službu, vjerojatno smo imali nekakvu ideju, vjerojatno je postojala tržišna potreba, stručna, tehnološka potreba da se takva ekipa jedna kroz zavod i kroz regionalne službe formira. Postavlja se pitanje šta se danas desilo, da li su danas te potrebe manje ili drugačije, kad mi takvu jednu službu sad sa kategorije zavoda kao institucije spuštamo na nivo jedne asocijacije, utapamo je u jednu asocijaciju koja egzistira tek 12 mjeseci ili nešto više. Dakle mislimo da je efekat odluke Vlade da se racionalizacija provede na ovaj način neće ovim biti postignut, jer ponavljam i dalje ključna stvar, meritum stvari jeste da je 42 milijuna proračunskih sredstava za financiranje ove službe i dalje na proračunu Vlade Republike Hrvatske, samo ćemo da kažem narodski promijeniti nije šija, nego vrat, neće se zvati više poljoprivredno-savjetodavna služba, nego će se sad zvati poljoprivredna komora. Dakle iz svega ovoga mi zaključujemo da bi bilo dobro da se ovaj zakonski tekst proanalizira kroz još jedno dakle drugo čitanje i predlažemo da predlagatelj ovo provuče, dakle da idemo u raspravu kroz drugo čitanje. Hvala vam.

Hvala